Kolegice i kolege, nastavljamo s radom s točkom - Izvješće o radu za 2011. godinu Agencije za zaštitu osobnih podataka Podnositelj izvješća je Agencija za zaštitu osobnih podataka temeljem članka 31. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Materijal ste primili u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Evo izvolite. Ravnatelj Dubravko Bilić. ovaj put bez zastupnica, srdačno vas pozdravljam u ime Agencije za zaštitu osobnih podataka i njenih 28 zaposlenika. Pred vama se nalazi izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka u segmentu ostvarivanja zaštite temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka. Nedavno smo imali, Agencija je podnijela i izvješće Saboru o pravu na pristup informacijama. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, u obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka osigurana je svakoj fizičkoj osobi, bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kakvim drugim osobinama. Pridavanju svojih osobnih podataka građanin mora biti svjestan i informiran od strane voditelja zbirke, odnosno onih koji prikupljaju osobne podatke u koju svrhu daje svoje podatke, kome ih daje, tko će ih koristiti te je li obavezan uopće dati svoje podatke. Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj vezan uz zaštitu privatnosti, odnosno zaštitu osobnih podataka temelji se na Ustavu, članku 37. i na Zakonu o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine u Hrvatski saboru, a slijedom toga zakona 2004. godine je osnovana i Agencija za zaštitu osobnih podataka kojoj je 2011. dodijeljena još jedna zadaća, a to je briga o pravu na pristup informacijama. Pored toga, Republika Hrvatska uvažava i Konvenciju Vijeća Europe 108 koja je temeljni dokument za brigu o pravu na privatnost i ta konvencija trenutačno prolazi reviziju i tijekom sljedeće godine će biti dopunjena i osuvremenjena, a također Hrvatska je u potpunosti uskladila svoj zakonodavni okvir i sa Direktivom Europske komisije 95 46 o zaštiti osobnih podataka tako da i u tom segmentu potpuno udovoljavamo europskom zakonodavstvu. Nedavno smo imali i misiju, …/Ne razumije se./… misiju Europske komisije koja je potvrdila tu činjenicu. S obzirom da je ovo izvješće za 2011. godinu, a da sam ja ravnatelj tek dva mjeseca ja ću vam ukratko samo iznijeti nekoliko zanimljivijih podataka koje ste naravno već i pročitali u samome izvješću. Moram napomenuti prije svega da se agencija u okviru svog redovitog djelovanja natjecala i ne europske fondove i tu smo ostvarili zapravo jedan od većih projekata u suradnji sa španjolskom agencijom za zaštitu osobnih podataka. Cilj toga projekta je zapravo bio jačanje kapaciteta agencije i podizanje svijesti građana o važnosti zaštite osobnih podataka. Taj projekt se privodi kraju i ja se nadam da ćemo na jesen vidjeti i konačne rezultate vezano uz kampanju prema građanima i vezano uz podizanje svijesti građana o važnosti ovoga problema. Agencija je surađivala surađivala i sa tijelima državne i javne vlasti u provođenju mnogih aktivnosti tako da je tijekom godine davala i mišljenja na zakone, na usklađivanje zakona sa europskom stečevinom, a također davala je mišljenja i na sporazume koje Republika Hrvatska potpisuje sa drugim zemljama, a vezano uz zaštitu osobnih podataka. Također smo aktivno sudjelovali i u donošenju samog zakona, izmjena zakona o zaštiti osobnih podataka i usklađivanju toga zakona sa europskom direktivom. Analizirajući zaprimljene i riješene neupravne predmete koji su se odnosili na upite, odnosno na zaštitu podataka, pravne osobe su sudjelovale u većem dijelu, 59% u odnosu na građane 41%. Taj odnos potvrđuje jačanje svijesti pravnih osoba o poštivanju podataka građana i zakonske obveze dostave evidencije o zbirkama osobnih podataka koje prikupljaju o građanima, a manji dio upita građana pokazuje njihov interes na informiranje o pravu na zaštitu osobnih podataka što nužno ne znači i traženje pravne zaštite agencije. Naime, agencija ima ustrojena tri info telefona koji rade cijeli dan svaki dan i građani s mogu interesirati o svojim pravima i upitati stručno mišljenje da li su njihova prava povrijeđena ili nisu. Ukoliko u tom razgovoru zapravo zaključe da su prava povrijeđena tek onda se obraćaju zapravo službeno agenciji pritužbom i agencija onda dalje rješava. Moramo reći da je zapravo bilo jako puno tih telefonskih upita i mislimo da je to jako dobar put u približavanju ove problematike samim građanima. Nadzorne aktivnosti u 2011. godini bile su usmjerene na novi način obavljanja nadzorne zadaće u primjeni organizacijskih i tehničkih mjera zaštite te je izrađena sukladno članku 18. Zakona nova metodologija provedbe nadzora u samoprocjeni voditelja zbirki putem upitnika. Na taj način dobio se uvid u stanje zaštite kod voditelja zbirki, a agencija je potom dala određene prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite podataka. U realizaciji tako postavljene nadzorne zadaće obavljeno je 134 neposredna nadzora, a od toga broja samo u sektoru zdravstva 51, a u gospodarstvu 48 nadzora. Novoprimijenjena metodologija nadzora u uporabi novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija omogućuje i voditeljima zbirki i nastavno osposobljavanje u prikupljanju, obradi i korištenju podataka na zakonit način, a agencija ima istovremeno uvid u stanje tehničke zaštite podataka kod samih voditelja zbirki. U nadzornim mjerama radi zlouporabe osobnih podataka voditelja zbirki prema građanima agencija je rješenjem nalagala uklanjanje nepravilnosti, privremeno zabranjivala uporabu, obradu i korištenje podataka, naređivala brisanje osobnih podataka i druge radnje. U unapređenju same zaštite podataka agencija je dala i određene preporuke, mišljenja i upozorenja. U ispunjavanju zakonske obveze voditelja zbirki u dostavi evidencija u registar, dakle Agencija za zaštitu osobnih podataka vodi registar evidencije, baza osobnih podataka koji su dužni se prijaviti svi koji prikupljaju određene podatke. Agencija je dakle tijekom prošle godine provela mjere upozorenja prema voditeljima zbirki i donijela ukupno 588 rješenja te nalagala dostavu ažuriranih evidencija u našu bazu. Po provedenoj je mjeri do kraja godine 313 voditelja zbirki dostavilo 999 evidencija u Središnji registar. Utvrđeno je da 71 registrirani voditelj zbirki više pravno ne postoji, a 171 voditelj nije postupio po rješenju. Trenutačno se vodi više od 10 tisuća registriranih zbirki i osobnih podataka. Po zahtjevima stranaka za zaštitu prava poduzeto je 80 mjera. Rješenja, prekršajni postupci, mišljenja, upozorenja, stručna mišljenja i preporuke. U pružanju pomoći voditeljima zbirki u dostavi samih evidencija, u obrađivanju evidencija, pripremi i svakodnevnom zapravo radu poduzeto je 3 168 postupaka, a na pravna pitanja putem telefona odgovoreno je 1 114 puta. U svojim nadzornim ovlastima agencija je tijekom 2011. godine primjenom nove nadzorne metodologije donijela najviše raznovrsnih nadzornih mjera dosada što je pokazatelj njenog razvoja i praćenja novih tijekova nadzornih aktivnosti na razini zemalja EU kao i u daljnjem jačanju svijesti građana i pravnih subjekata o zaštiti osobnih podataka. Ja moram naglasiti da smo evo u ova dva mjeseca zapravo uočili neke slabosti, a to su prije svega bile upravo u ovom nadzornom dijelu i poduzeli smo određene korake da se to otkloni i da nadzorna aktivnost bude jedna od temeljnih zapravo aktivnosti ove agencije koja će samu agenciju učiniti vidljivijom, prepoznatljivijom ne radi izricanja mjera nego upravo radi educiranja onih koji prikupljaju osobne podatke i eventualno u određenom trenutku i krše Zakon o zaštiti osobnih podataka. Ono što je posebno bitno, mi smo pokrenuli suradnju sa Ministarstvom obrazovanja tako da krećemo u educiranje od osnovne škole što je jako važno s obzirom na sve prisutne suvremene tehnologije koje umnogome ugrožavaju pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Provodili smo u jednom europskom projektu u suradnji sa partnerima iz Mađarske i Poljske istraživanje u osnovnim i srednjim školama koje je pokazalo zapravo da je stanje svijesti učenika i njihovih roditelja na ovom polju katastrofalno i da mi kao agencija, ali i kao cjelokupno društvo moramo hitno djelovati da učenici u tom ranom životnom periodu shvate važnost osobnih podataka, važnost privatnosti ali i ne samo važnost svoje privatnosti nego i tuđe da mi kao agencija, ali i kao društvo u cjelini sve više cijenimo, uvažavamo i poštujemo privatnost kao jedno od temeljnih ljudskih načela. Evo ja vam se zahvaljujem pa ukoliko imate pitanja. Zahvaljujem ravnatelju agencije. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Krećemo s raspravom u ime klubova zastupnika. Prvi su se prijavili Hrvatski laburisti stranka rada, zastupnik Branko Vukšić. Izvolite kolega. Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine Biliću, kolegice i kolege. ja se zahvaljujem gospodinu Biliću direktoru Agencije za zaštitu osobnih podataka što je završio ovo svoje izlaganje ovom zadnjom rečenicom – stanje svijesti učenika i roditelja na ovom području je katastrofalno – jer ja upravo govorim o ovom jednom segmentu u ime kluba Hrvatskih laburista stranke rada. Nema nikakvog logičnog opravdanja to što se rasprava o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka i rasprava o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama nisu ujedinili. Iako je rad agencije reguliran i Ustavom i Kaznenim zakonom i uredbama i konvencijama i međunarodnim sporazumima temeljni zakon kojim se uređuje i utvrđuje zadaća i obveza agencije kao neovisnog tijela nadzora u području zaštite osobnih podataka je Zakon o zaštiti osobnih podataka o kojemu smo raspravljali prije čini čini mi se mjesec i pol dana, dva mjeseca smo raspravljali o tome. Jedan od najvećih problema vezanih za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka je nedovoljna informiranost građana da agencija uopće i postoji. Te što je zadaća te agencije za koju građani ne znaju da postoji? Koliko građana te pravnih osoba u RH zna što im agencija može i mora dati? Što agencija mora raditi i što može raditi? Kako u svakome zlu ima i nekoga dobra tako i procesi protiv Ive Sanadera imaju višestruko značenje i utjecaj na hrvatske građane. Nabrajanje svih tih kleptomanskih podviga profitiraju niskotlakaši. To je prva korist. Mnogi su se građani upoznali s markama satova, dio kulturno neprosvjećenijih naučio je na temelju zbirke bivšega predsjednika i Vlade dosta toga o slikarima i slikarskim pravcima. U sudskome procesu Sanaderu prvi put se javno na široko i na dugačko govorilo te na televiziji prikazivalo o načinima kontrole velikoga brata. Mnogi su bili zatečeni činjenicom da su kao i Sanader bili snimani ne samo na ulazu već i u vrijeme cjelovečernje zabave u tobože čuvenom intimnom zagrebačkom restoranu. Zar je moguće, pitali su se, da se snima i način na koji jedemo? Čuje li se na snimkama možda kako mljackamo i srčemo? I napokon, nakon što smo se iznaslađivali kako su Sanadera uhvatili in flagranti zaredala su pitanja, logična pitanja, a smije li se to? Dokle sežu naša prava, a dokle nas se zbog tobožnje sigurnosti društva smije u svakome trenutku i na svakome mjestu, u restoranu, ispred robnih kuća, na zagrebačkih raskršćima, na hodnicima tvrtki, javnih ustanova reklo bi se to narodskim jezikom špijati. Može li nas se stalno pratiti? Sada više ne zavirivanjem kroz ključaonicu već motrenjem svakoga našega koraka. Jesu li ugrožena naša ljudska prava? Što smije država, što smiju fizičke osobe? Smije li vaš susjed sa svoje kuće uperiti prema vama kamere i snimati vas pod izlikom sigurnosti svojega doma? Jesu li čuvanjem snimki na kontrolnim kamerama duže od dozvoljenog vremena narušena naša temeljna prava? imamo li o tome dovoljno dobru regulativu, tko uopće o tome brine? Imali li vas svaki portir pravo legitimirati? Nema, a zašto to čini? Jer su mu tako naredili ono koji mu daju posao neće te uči u čuveni neboder na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića a bez da vas legitimira portir. Tu ste još dobro prošli, na nekim drugim portama vam prepisuju podatke iz osobne iskaznice, samo što ih ne kopiraju pa da im se nađe pri podizanju kredita. Stotine pitanja, a malo, premalo odgovora. Na ovom su području prava neuređena, balkanska ili ako vam je to draže "banana država" koja je čuli smo već odavno u banani. Kriminalno se s našim osobnim podacima ponašaju i političke stranke, koristeći se primjerice imenikom HEP-ovih klijenata ili klijenata Zagrebačkog vodovoda, kako bi vam se uputile neke propagandne poruke te stranke, bez obzira je li ona na vlasti ili oporbi. Vaše privatne telefonske brojeve, imena i prezimena, pa i godine rođenja zlorabe razni agenti, primjerice HT-a ne bi li vas svako malo ispreskakivali ponudama novih tarifa, je li to dopušteno? Čini mi se da nije, a što možete, ništa. Ili ignorirati kamere na svakome koraku ili ne ulaziti u restorane koji vas špijaju, te tobože sigurnosno snimanje zlokoriste za razne obračune ili privatno video zabavu. Što se čini sa snimkama, tko ih čuva, koliko dugo ih čuva, tko ih smije koristiti i u kakve svrhe? Vlasnik restorana u kojem nakon afere Sanader mogu ulaziti samo osobe koje uživaju kad ih se gleda i nadzire, a i to je neka bolest, pojasnit će nam valjda neki od psihijatara zastupnika, koja je to bolest. Taj je vlasnik restorana snimao izgleda za svoju zabavu, ili za policijskih dosje. Jer snimka je bila stara nekoliko godina, je li procesuiran? Nije. Zašto? Pa mi simpatiziramo prekršitelje, pa i kada čine drugima ono što ne bismo željeli da nama čine. Špijuniraju kamerama radnike čak i u garderobama, kada se presvlače, a sve pod izlikom zaštite, čije? Vrag bi ga znao. Kome se to, se za to možete žaliti? Gradskoj upravi za vodovod ili agenciji za zaštitu osobnih podataka za koju zanemarivi dio hrvatskih građana zna da uopće postoji, a kamoli da zna što rade. Čija je krivica za to neznanje, evo koje je potvrdio direktor agencije, je li to krivica građana? Ne, krivica je to neuređene države koja smije sve i ne plaćati izvršene radove, i ne plaćati kamate na nenaplaćene račune, i špijati, i ne reagirati kad se nas špija. Da veliki brat koji vas gleda, sluša i proganja svojim pristupom u svakome trenutku i u svakome kutku jest atak na našu osobnost. Ova bi agencija prvo trebala djelovati edukativno, potom preventivno, a u trećem stupnju odgovornosti i sankcijski. No, kako će to činiti neekipirano, tobože nezavisno tijelo na rubu ilegalnosti u svojemu djelovanju? Porezni obveznici daju novac za djelovanja agencija, ali ne znaju šta agencija čini da bi nas zaštitila. Lani je agencija izvršila 188 nadzora, od čega su se 134 nadzora odnosila na za tehničku zaštitu, a 54 nadzora na upravnu zaštitu. Koliko dvostruko manja Slovenija obavi takvih nadzora, 800. S tim da i to Slovenci smatraju nedovoljnim, dvostruko veća Hrvatska s dvostruko više problema obavlja 4,5% manje nadzora u cilju zaštite osobnih podataka građana i pravnih osoba. To samo znači da su Hrvatski građani idealni plijen za teror koji provode tvrtke, birtije, javne i tajne kuće, s javnim i tajnim snimkama. Pa čak nas i državne tvrtke često sile da dajemo podatke na koje nitko nema pravo. Zašto to čine? Zato što su takvi propisu ili su takve naredbe njihovih šefova, a šefovi su zna se iznad zakona. Ovo šturo izvješće pokazatelj je neuređenosti agencije, te loše spoznaje društva o vlastiti pravima kada je zaštita osobnih podataka u pitanju. Klub Hrvatskih laburista biti će suzdržan u ovom Izvješću, a dogodine nova uprava mora napraviti pomak u agenciji ili agencije ako nastavi tako dalje s radom u ilegali gotovo da ne treba biti. S tim da treba napomenuti da je gospodine Bilić došao na tu funkciju

Evo danas raspravljamo o Izvješću jedne od mnogih agencija koje djeluju u Hrvatskoj, ali ono što je različito od svih drugih jest da se ona brine o zaštiti osobnih podataka i pravu na pristup informacijama. Dvjema stvarima koje se tiču svakog građana ove zemlje. Agencija na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zloupotrebe, upotrebe, prikupljanja osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, vodi središnji registar evidencijskih zbirki osobnih podataka, daje prijedloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka, te obavlja druge zadaće utvrđene zakonom. Neke obveze i zahtjevi za postupanje agencije proizlaze iz međunarodnih sporazuma, koje je Republika Hrvatska potpisala s međunarodnim organizacijama ili pojedinim zemljama kao npr. Eurojust, Eruopol, Interpol i drugi. U odnosu na pridruživanje Europskoj uniji, a vezano uz poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima, agencija redovito izvještavala Ministarstvo pravosuđa o napretku i sudjelovala na sastancima radne skupine za poglavlje 23. A tako je aktivno sudjelovala i surađivala sa Pododborom za pravosuđe i unutarnje poslove i Pododbor za stabilizaciju i pridruživanje. Potrebno je isticati suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova, vezano uz Šengenski akcijski plan kada je na zahtjev tog ministarstva izrađeno i izvješće. Mnogi građani zapravo i ne znaju da agencija u svom redovitom radu provodi nadzor nad provođenjem zakona, te izdaje rješenja i mišljenja vezana uz povredu osobnih podataka. Svjedoci smo da danas mnogi zapravo namjerno zloupotrebljavaju osnovne podatke koji se nalaze zapravo posvuda od telekomunikacijskih kompanija, zdravstvenih ustanova, škola, sportskih klubova i mnogih drugih ustanova ili udruga koji prikupljaju svakojake podatke koje građani uglavnom i čista srca i daju. Sigurni smo da bi brojka iz izvješća koja se odnosi na broj pritužbi građana po tom pitanju bila i veća da su građani zapravo više osviješteni, bolje upoznati sa radom, ali i uspostavljanjem same agencije. Mislim da je zapravo tu i velik problem u radu same agencije koja kao da je namjerno skrivena od same javnosti, zapravo jer bi trebalo biti čisto suprotno. Ona bi trebala biti poznata svim građanima ove zemlje. To je nešto što svakako treba izmijeniti i poraditi na tome. Kratkim pregledom zahtjeva vidljivo je da su zahtjevi za zaštitu prava odnosili na obradu geometrijskih osobnih podataka u svrhu kontrole nazočnosti na radnom mjestu, nedopuštenu obradu osobnih podataka u ovrhe, sustava razmjene informacija od strane banaka, tzv. crna lista. Vođenje netočnih osobnih podataka i nedopušteno davanje na korištenje OIB-a drugim korisnicima u postupcima ovrhe, nedopuštenu obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i tele marketinga itd. Samo kratko pobrojani podaci pokazuju koliko je za svakog građanina bitno da zna gdje je Agencija za zaštitu osobnih podataka i kome se svaki taj građanin može obratiti. Također smatram da bi agencija trebala bolje i više surađivati sa lokalnom samoupravom i uvjeren sam da će se to i nakon smjene, odnosno nakon imenovanja novog ravnatelja i dogoditi, da će agencija dobiti jednu drugačiju svrhu, novu svrhu postojanja. Druga stvar na koju bih trebao posebno upozoriti da u sklopu ove agencije djeluje Odjel za pravo na pristup informacijama temeljem zakona kojeg smo donijeli ovdje u Saboru. Mislim da bi zbog građana možda bilo dobro i razmišljati o promjeni naziva same agencije i učiniti vidljivijom sam naziv da građani ostvaruju svoja prava na pristup informacijama upravo preko ove agencije. Zašto je to važno? Pa iz jednostavnog razloga jer je agencija zapravo svojevrsni kontrolor transparentnosti u radu javne uprave i dostupnosti informacija koje uprava svakodnevno donosi a tiču se svakog građanina. Žalosno je da mnogi sektori javne uprave zapravo ne ispunjavaju svoje obaveze o pružanju informacija građanima od državne razine pa sve do lokalne razine. A zakon je jasan. Informacije, odnosno podatak se moraju dati na uvid tražitelju. Zato je zabrinjavajući podatak da je samo polovica tijela javne vlasti dostavila agenciji na uvid svoje izvješće o pružanju informacija. Ako se tako ponašaju prema agenciji, kako li se tek ponašaju prema građanima možemo se samo zapitati. Tu postoji još jedan problem, a to je zapravo klasificiranje dokumenata od strane tijela javne uprave oznakom tajnosti, te se time nepotrebno skrivaju podaci i stvara se dojam manipulacije i netransparentnosti. A mnoge lokalne sredine su sklone tajnom proglasiti od projekta za gradnju sportske dvorane do ugovora o čišćenju snijega. U tom segmentu mora biti jasnije omogućiti građanima da do tražene informacije i dođu. Uz uočene nedostatke i potrebu za poboljšanjem rada Agencije za zaštitu osobnih podataka zaključio bih odnosno zaključno i naglasio da važnost rada ove agencije mora biti puno veća, ali isto tako naglasio bih i činjenicu da ona mora biti vidljivija i bolje prisutna u medijima kako bi ukazivala na važnost segmenta kojim se bavi. Klub SDP-a podržat će ovo izvješće o radu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu u ime kluba zastupnika HDSSB-a, zastupnik Josip Salapić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. gospodine ravnatelju Bilić, kolegice i kolege zastupnici. Nikada neće svim građanima Republike Hrvatske biti poznata sva prava niti sve obveze. Trud je na nama, nas zastupnicima Hrvatskoga sabora, na Vladi Republike Hrvatske o ovom kompleksnom i osjetljivom pitanju. Svakako je trud na Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prije svega agencija je učinila velike napore od 2004. godine do danas. To je vidljivo u ovom izvješću. Izvješće je koncizno i jasno. Govori o svim aktivnostima koje je agencija poduzimala u 2011. godini. Da je agencija potrebna Republici Hrvatskoj jasno je iz aktivnosti koje su ovdje pobrojane koje je agencija radila u 2011. godini. Što se tiče zlouporaba osobnih podataka dio odgovornosti, najveći dio odgovornosti svakako leži na onome tko je odgovoran za rad agencije. To je na samoj agenciji, ali i na sredstvima koja agencija ima osigurana u svome radu za svaku godinu. Pa tako za 2011. godinu o novčanim sredstvima ovisi i javna prezentacija rada agencija i javna dostupnost informacija o radu agencije. Ono što ostaje kompleksno i osjetljivo pitanje to je i što je kolega Vukušić rekao roditelji, djeca, pristup internetu, moderne tehnologije, sve ono što danas je dostupno bez previše kontrole. Dio kontrole ne može ostvariti ni agencija, niti Vlada, niti Hrvatski sabor. Dio te kontrole te kontrole djece treba doći od strane obitelji, od strane roditelja. Jer ako dovoljnom pažnjom roditelj ne prati svoje dijete moguće su razno razne zlouporabe, davanje podataka posebno preko internetskih mreža. Jednostavno dolazimo u situaciju da se i ne zna da je netko dao svoj podatak. O svjesnosti građana posebice o svjesnosti djece, opasnosti interneta i modernih tehnologija svakako je odgovornost i na osnovnim školama, srednjim školama i onome što i roditelji, a i profesori i djeca sama o vremenu i u životu u kojem živimo i radimo trebaju naučiti. Ono što smo mi učili u osnovnim školama sigurno je danas potpuno drugačije, potpuno modernije i puno opasnije nego što je to bilo prije. Dakle, apsolutno treba podržati rad agencije. Treba podržati sve one napore i sve one kompleksne probleme koji se javljaju u modernom društvu u kojem živimo, ali ovo Ustavom zajamčeno pravo, pravo za zaštitu osobnih podataka svakako bi trebalo biti prioritet i agencije i Vlade pa treba prema mišljenju kluba HDSSB-a dodatno osnažiti zakonskim propisima i sprječavati zloupotrebe na ovome području. Agencija je u 2011. godini imala zapažene rezultate. Posebno treba pohvaliti međunarodnu suradnju agencije sa zemljama Europske unije i u kontekstu ulaska naše zemlje u Europsku uniju sljedeće godine, Bugarskom, Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom također treba pohvaliti i agencija treba razvijati dobre dobrosusjedske odnose. U međunarodnim projektima ovo smo nešto rekli projekt Leonardo da Vinci to je svakako projekt koji je hvale vrijedan i koji daje edukaciju djeci u osnovnim školama. Treba pomoći i profesorima u osnovnim školama da bi imali evo i sredstva i dostupnost da bi djecu koju trebaju naučiti opasnostima zlouporabe podataka mogli dakle i upoznati sa problemima i osvijestiti o opasnostima o opasnostima koje se, evo kao što smo rekli događaju u vremenu u kojemu živimo. Agencija je davala mišljenja na propise koje je donosio Hrvatski sabor sukladno svojim zakonskim ovlastima. Treba također pohvaliti sudjelovanje agencije u procesu pregovaranja za ulazak Hrvatske u EU u osjetljivom području poglavlja 23. Svakako je agencija po izvješću dala svoj veliki doprinos i u tome. Imajući u vidu nadzorne aktivnosti svakako treba činiti daljnje napore da se ne samo pravno nego i fizičke osobe upoznaju sa radom agencije i da zaista osobni podaci budu na najveći mogući zakonski način zaštićeni u RH. Ono što treba posebno reći da A vjerujem da je i bivši ravnatelj i bivša uprava agencije dobro radila svoj posao. Ne treba govoriti o smjenama treba govoriti o promjenama, ako je to potrebno dakle o tome odlučuje Vlada, a da li je netko dobro radio svakako da je ovo izvješće po nama dobro i da volja Vlade ne treba imati kontekst u tome da netko nešto nije dobro radio. Klub HDSSB-a dakle imajući u vidu sve ovo što stoji u izvješću daje potporu radu agencije i dat će svoj glas za usvajanje ovoga izvješća. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala i kolege. Pa evo danas raspravljamo o Izvješću o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka, naime tako je to izvješće nazvano i sukladno zakonu. Ali rekla bih da raspravljamo sasvim o radu ove agencije nego samo u jednom dijelu. Naime, ova agencija je neovisna, samostalna i odgovorna Hrvatskome saboru samo u zaštiti dva vrlo važna ljudska prava odnosno u zaštiti prava građana koja imaju jačinu ustavne zaštite. Jedno pravo nešto duže dakle to je ono pravo koje Ustav člankom 37. "jamči svakom građaninu sigurnost i tajnost osobnih podataka i to da se bez privole građana njegovi osobni podaci ne mogu niti prikupljati niti obrađivati, a da se ta zaštita i sigurnost utvrđuje i određuje zakonom kao i nadzor nad djelovanjem informatičkih službi u državi". pravo. Drugo pravo ustavno koje štiti ova agencija a nedavno je dignuta na razinu ustavne zaštite, to je pravo na pristup informacijama. Stoga ni u naslovu odnosno imenu ove agencije nema da je to Agencija za zaštitu osobnih podataka i zaštitu zaštitu prava na pristup informacija jer je ona da tako kažem tu zadaću dobila naknadno nakon ustavnih promjena iz 2010., a kako se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama o tome podnosi posebno izvješće onda ono danas nije niti predmet rasprave. Dakle, ovo ustavno pravo na sigurnosti i tajnost podataka, dakle zašto tu naglašavam na sigurnost i tajnost podataka jer građaninu se mora jamčiti da će njegovi osobni podaci biti sigurni, zaštićeni od krađe nekoga da im netko drugi neovlašteno ne otme njegov osobni podatak, dakle a potom i da ga onda i kada ga ima ne objavljuje bez njegovog pristanka. Zato tu smatram potrebnim naglasiti ovo što Ustav i naglašava sigurnosti i tajnost. Dakle, sukladno toj ustavnoj odredbi donijet je i Zakon o zaštiti osobnih podataka 2003. godine i tim zakonom utvrđeno je osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka. Agencija djeluje od 2004. godine. Čuli smo u raspravi nešto o tome da se ne provodi dovoljno nadzora u provedbi ovoga zakona. Naravno i to je ono što je logično i to je bilo rečeno da aktivnosti i broj ovisi i o osiguranim proračunskim sredstvima i o kadrovskoj ekipiranosti, a čuli smo i to da je sistematizacijom predviđeno čini mi se 37 osoba za rad u toj agenciji, a da ih je trenutno 20, dakle da nije agencija niti u cijelosti ekipirana. Ono što možemo iz ovoga izvješća vidjeti da je zakonodavni okvir u cijelosti postoji, da imamo zakon donijet kao razradu ustavnoga prava, da je naše zakonodavstvo u cijelosti usklađeno i sa konvencijama i sa acquisom EU. Ono što želim reći da bez obzira što i zakon tako u članku 31.kaže da je "Agencija dužna podnijeti izvješće o svojem radu Hrvatskom saboru najmanje jedanput na godinu i to u stavku 2.zakon kaže nije samo sušto izvješće o radu agencije nego da u tom izvješću izvješću agencija objavljuje cjelovitu analizu stanja u području zaštite osobnih podataka, te postupaka pokrenutih na temelju odredaba ovoga zakona, naloženih mjera, te podataka o stupnju poštivanja prava građana u obradi osobnih podataka". Iz ovoga izvješća vidimo u jednom dobrom dijelu i velikom dijelu dosta podataka i navoda o radu agencije. o radu agencije na suradnji sa državnim tijelima, o radu agencije u međunarodnim aktivnostima, o radu agencije na projektima koje provodi koje su svakako hvale vrijedni, poglavito ovaj Projekt "Leonardo Da Vinci" koji educira u dijelu zaštite osobnih podataka o internetskim komunikacijama posebno usmjerenim prema mlađoj populaciji i djeci i djeci i Projekt IPA 2007. Sve je to hvale vrijedno, sva ova davanja mišljenja, suradnje itd. sve to možemo pohvaliti, ovu edukaciju posebno, prije svega prema onima koji vode zbirke osobnih podataka svakako i prema građanima da ih se upoznaje sa njihovim pravima na privatnost i pravima na zaštitu i tajnost njihovih osobnih podataka. Ali ono što možemo iščitavat, a što čini mi se da bi moglo u ovom izvješću biti jasnije prezentirano, odnosno sačinjen je jedan rezime o stanju zaštite prava na zaštitu osobnih podataka. Čini mi se da je moglo biti malo opsežnije prezentirano u ovom izvješću. Naime, gospodin ravnatelj gospodin ravnatelj je rekao da je bilo niz telefonskih upita, dakle ljudi se propituju, nešto naslućuju da bi mogli dobit neku informaciju, ali evo iz ovog izvješća vidimo da je bilo u neupravnih predmetima 403 neupravna predmeta dakle postavljena upita i tu se razrađuje otprilike koja su to bila područja interesa u upitima, kroz ovu glavu u kojoj se govori o provedenim nadzorima gdje bih se ja isto možda složila sa kolegom da je tih nadzora premalo jer da se ne može dobit cjeloviti uvid u poštivanje prava na zaštitu osobnih podataka sa ovih 134 nadzora od čega su 54 odnosno 134 tehničke, nadzor tehničke zaštite što znači sigurnost sigurnost evidencija i 54 nadzora kao pravna zaštita, dakle nadzor da li se sukladno zakonu koristi tim podacima. I stoga vidimo da je također agencija provodila nadzor odnosno naložila, donijela 555 rješenja kojima je naložila voditeljima zbirki osobnih podataka da dostave podatke u središnji registar, ali evo kaže oni nisu dostavili te evidencije pa im je to naloženo. Nakon toga su donijeta rješenja prema onima koji i dalje su se oglušili na te zahtjeve, ali poslije toga ne vidimo što se dalje dogodilo. Dakle u 33 slučaja po nalogu agencije nisu adresati postupili, a kasnije ćemo doći na podatke o o prekršajnim postupcima iz kojih vidimo da su pokrenuta samo dva prekršajna postupka premda je ukazanim odredbama jedno kao obilježje bića prekršaja opisano upravo to ponašanje. I mislim da agenciju nitko neće ozbiljno shvaćat ako nakon dva upozorenja, upita i rješenja opet ne postupe po nalogu i ništa se ne dogodi, onda neće to nitko niti slušat. Prema tome, i moje pitanje je zašto protiv svih njih nisu pokrenuti prekršajni postupci. Drugo po podacima o tome koliko je zahtjeva za zaštitu prava na osobne podatke podnijeto, reklo bi se da je stanje zaštite osobnih podataka u Hrvatskoj fantastično jer ako je podnijeto samo 105 zahtjeva od toga u 30 slučajeva su ti zahtjevi usvojeni, u drugim slučajevima su iz nekih razloga obustavljeni, prekinuti postupci i 12 rješenja je donijeto kojima su zahtjevi odbijeni, a nakon toga gledamo da po svim tim rješidbama od 105 podnijetih zahtjeva samo je 5 tužbi podneseno Upravnom sudu jer naravno na rječniku agencije nije dozvoljena žalba, ali je moguće pokretanje upravnog spora. Dakle samo 5 tužbi išlo je prema upravnom sporu i iz toga proizlazi da bi stanje zaštite bilo fantastično, ali ja ne vjerujem da je to tako nego bih prije svega rekla da ljudi nisu možda dovoljno upoznati sa svojim pravima na zaštitu osobnih podataka i na sigurnost osobnih podataka i mislim da često kada se u svakodnevnom životu susretnemo s time da nam se ta prava ta prava narušavaju, povređuju, da građani često o tome uopće nisu svjesni. Primjerice kad mene nazove jedna osiguravajuća kuća i kaže dobar dan gospođo, jeste vi gospođa Lovrin, jeste, jel imate auto taj i taj, imate, a ističe vam registracija, jelda preksutra vam ističe registracija pa bi mi vama ponudili osiguranje. E sad ja pitam otkuda osiguravajuća kuća zna koji ja auto imam, kad mi ističe osiguranje. Od nikuda nego iz neke državne službe koja vodi registracije osobnih automobila, dakle podaci su procurili. Kada me novinari pitaju gospođo Lovrin jeste li vi se cijepili protiv te i te gripe, znate mi bi vas nešto pitali. Kako on to može znati, dakle doznao je od Građanin na takve stvari vjerojatno u velikoj većini slučajeva niti ne zna, niti ne misli jer nije dovoljno educiran da mu je to ustavno pravo prekršeno. Evo dakle mi ćemo ovo izvješće prihvatiti, ono je tu pred nama, rečeno je što se radilo u protekloj godini, tu su aktivnosti značajne, ali evo pridružujemo se svim ovim raspravama da je potrebno itekako više nadzora provodit i da bi se upozoravala tijela koja vode evidencije sa osobnim podacima, jednako tako i više edukacije i više pojavljivanja ili obznanjivanja vašeg posla i vaših dužnosti u javnosti da bi ljudi bili svjesni svojih prava i znali kome će se obratit. Evo zanimljivo, jutros smo cijelo jutro imali raspravu o Izvješću Zakona o pravima hrvatskih branitelja, tu se govorilo i o objavi registra, o jednoj aktualnoj temi. Ja sam pitala, to ćemo vjerojatno u sljedećem izvješću ove ove agencije isto čuti, dakle pitala sam je li konzultirana Agencija za zaštitu osobnih podataka. Rečeno mi je da su u pripremi sudjelovale i sigurnosne agencije, jednako tako i Agencija za zaštitu osobnih podataka, da se suglasila jer je svrha, pitala sam što će bit svrha objave osobnog podatka bez privole naravno bez privole građana jer ih s neće anketirat o tome, da bi tu svrha opravdavala tu objavu bez privole jer svrha objave jest jačanje, čuvanje i promicanje digniteta i časti Domovinskog rata i branitelja. Bit će zanimljivo meni evo i kao pravniku će mi bit zanimljivo ukoliko bude pokrenut neki upit o tome da li je ministarstvo imalo pravo štitit na taj način nečiju čast i ugled bez njegove privole, objavljujući mu osobne podatke, ali evo ovo prepuštamo upravnoj praksi rekla bih. Hvala lijepo.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Dakle, zaštita osobnih podataka u uvjetima kada sve više i više komunikacije imamo, kada su sredstva komunikacije sve razvijenija. Prema tome, onda i osobni podaci više su u toj komunikaciji. Kada se traži sve više i više zaštite osobnih podataka, a kada se s druge strane traži što je moguće više objave onih osobnih podataka koji su od interesa javnosti onda znamo zapravo o kako se zahtjevnom području radi. Iz ovoga izvješća agencije nije moguće zaključiti da li je agencija dobro radila svoj posao. Iz ovoga izvješća je moguće zaključiti da je agencija imala veliki broj aktivnosti, a da li je ona dobro radila svoj posao to iz ovoga izvješća nije moguće zaključiti. Tako da agencija u ovom izvješću ono što je zapravo sadržaj i središnji dio njenih aktivnosti to je nadzor u kojem se onda govori nešto i o najčešćim povredama osobnih podataka, ona tu govori tek u zadnjem 12. Poglavlju, a počinje sa onim poglavljima koja bi trebala biti marginalna, dakle rubna područja njene aktivnosti kao što su uloga agencije u pristupanju EU, odnos prema javnosti, međunarodna suradnja, suradnja sa drugim tijelima. Sve to je prije u ovom izvješću od onoga glavnog sadržajnog dijela rada agencije, a to je nadzor i naravno moguće povrede osobnih podataka. Tako se u tim materijalima govori o tome koja su izvješća dana, koji su nadzori učinjeni, koja su tijela konstituirana, tijela konstituirana, s kojim tijelima se surađivalo, koji su sastanci održani, koja su mišljenja dana, ali ni u jednom dijelu se ne govori o tome kakva je bila problematika na tim sastancima, u tim mišljenjima, koji su rezultati rada tih tijela. O tome je nešto malo govorio izvjestitelj na početku, ali zapravo o tome u Izvješću o radu agencije za 2011. godinu gotovo nema niti niti riječi. Dakle, nema sadržajne dimenzije da bi mogli vidjeti o kakvim se poteškoćama i problemima radi u radu agencije, a svjesni smo da se radi o tako kompleksnom pitanju da je nemoguće da poteškoća i problema nema. nema. Tu se postavljaju i razne dileme koje nisu do kraja razjašnjenje, o tim problemima, o dilemama, o tome kako se te dileme trebaju razriješiti u ovom izvješću nema niti slova. Tako se primjerice govori o tome da je projekt Leonardo da Vinci koji treba mladima i djeci približiti važnost zaštite osobnih podataka i podizanje njihove svijesti, odnosno mjerenje njihove percepcije važnosti to je naravno hvalevrijedan projekt, ali bilo bi puno važnije znati kako građani RH, dakle ne mladi nužno, nego kako svi građani RH percipiraju važnost osobnih podataka i koji su problemi s kojima se u radu u svom životu, a u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka ti građani susreću. Toga u izvješću

nedopuštenoj obradi osobnih podataka na društvenim mrežama i tu se staje. Ne govori se ni riječi o tome koji su to oblici nedopuštene obrade, a mi znamo da su društvene mreže pa i kompletna internetska i elektronička komunikacija sve razvijenija i razvijenija, da se preko tih mreža šire i omogućavaju razne vrste zlouporaba osobnih podataka koji mogu biti u funkciji pedofilije, prostitucije, dakle svih mogućih vrlo krupnih deformacija, ali o tome koje su to manifestacije, koji je opseg tih manifestacija u ovom izvješću se ne govori ništa. Samo se jednom jedinom riječju, odnosno jednom sintagmom nedopuštena obrada osobnih podataka na društvenim mrežama taj problem i to pitanje apsolvira. A to pitanje kao i sva druga moguća pitanja je puno šire, međutim osim naznake, osim spominjanja toga problema u ovom izvješću o tome nemamo ništa više. U jednom dijelu izvješća se govori i o upravljanju informacijskom sigurnošću. Tema koja je sve šira i šira upravo zbog te sve razvijenije i razvijenije informacijske, odnosno elektroničke komunikacije, ali o tome se govori u svega nekoliko redaka. Čak i informacijska sigurnost same agencije koja je također važna, ali ne može se mjeriti sa informacijskom sigurnošću cijeloga društva, kompletne zajednice o tome se govori tri puta više nego o ovom što je naravno puno važnije, znamo da je to svjetski problem, da je to problem s kojim se suočava i RH i svakako je dio toga problema u nadležnosti ove agencije, a o tome se govori u svega nekoliko redaka. Kada se govori o pravu na pristup informacijama znamo da je tu otvoreno ono široko područje što je to što je javni interes, a osobni podatak. Dakle, taj prostor dodira osobnosti i zaštite osobnosti i javnoga interesa da se nešto objavi temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, a kada smo imali Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama onda smo to uočili kao jednu od najvećih poteškoća u provedbi toga zakona jer se u objavi osobnih podataka oni kada je to javni interes poziva se na zaštitu osobnih podataka. O tom kompleksnom pitanju, o tome koje se poteškoće susreću, kako agencija vidi eventualno rješenje toga pitanja u ovom izvješću također nemamo niti Treći kompleks koji je ovdje samo spomenut, a također nije elaboriran to je prikupljanje i obrada osobnih podataka u tijelima državne uprave. Tu se može naravno prikupljati i ono što treba i što ne treba, ali to je recimo pod stanovitim državnih tijela, a ne samo dakle stručnih tijela kao što je ova agencija, a pogotovo prikupljanje i obrada osobnih podataka u gospodarskim institucijama, u financijskim institucijama. O tome se dakle u ovom izvješću govori vrlo malo. Zato iz ovoga izvješća ne možemo zaključiti jer se o problemima ne govori radi se samo o taksativno nabrojenim aktivnostima koje je agencija imala, stoga ne možemo zaključiti da li je ova agencija udovoljila svojim, našim našim zapravo željama, odnosno onome što im je zakonom stavljeno u nadležnost da štite taj jedan važan segment osobnih podataka. Kada pogledate samo dva podatka, onda možemo zaključiti da se radi o nerazmjeru i da tu postoji stanovita nelogičnost. Naime, agencija je uz sve ove silne zadaće koje je izvršila tijekom prošle godine, navela kako je od njenog ustanovljivanja registrirano u središnjem registru 7970 voditelja zbirki i 18501 evidencija, što su svakako impozantne brojke. Pitanje je da li to obuhvaća sve evidencije, koje bi trebala imati agencija u svom središnjem registru, ali to su velike brojke i po tome bi se dalo zaključiti da je agencija svoj posao radila u najmanju ruku predano, dakle ne ulazeći ponovno u kvalitetu toga rada. Ali kad znamo o kakvom se kompleksnom problemu radi, području i kad u Izvješću agencije stoji da je podneseno samo 105 zahtjeva za zaštitu povrede osobnih podataka, onda to nije u skladu sa ovim prvim o čemu smo rekli. Dakle, se vjerojatno u Hrvatskom tisku dogodi desetak ili dvadesetak povreda zaštite osobnih podataka, a građani su u podjeli svega čak i treće osobe, čak i javna tijela i pravne osobe, svega 105 zahtjeva za zaštitu osobnih podataka, od čega su samo 5 tih problema temeljem rješenja agencije završile na Upravnim sudovima u upravnom sporu. Dakle, to govori o tome da u tom mehanizmu nešto ne funkcionira. Dakle, tako veliki, tako bogata komunikacija, tako veliki broj registara. Čini mi se da se da se može reći i tako očita zlouporaba osobnih podataka, a svega 105 zahtjeva za zaštitu i svega 5 upravnih sporova koji su temeljem toga pokrenuti pred Hrvatskim sudom. Dakle, tu nešto, zacijelo nije u redu i bilo bi dobro da Izvješće agencije za iduću godinu bude u tom smislu puno sadržajnije. Da osim navođenja svih ovih aktivnosti i suradnje agencije, da budu na neki način navedeni i osnovni problemi, poteškoće, pa i neka rješenja koja agencija vidi da bi mogla biti rješenja za ta pitanja. U financijskom dijelu izvješća agencije govori se o tome kako je agencija od svojih, koliko 12 milijuna kuna proračuna potrošila nešto malo više od 9, ali na neki način bode u oči podatak o utrošku novca za jačanje kapaciteta agencije. Dakle, od predviđenih 4 450 000 kuna, agencija je utrošila 2 130 000 kuna, dakle nešto manje od 48%, a radi se zapravo o kapitalnom poslu agencije, a to je jačanje kapaciteta agencije na zaštiti osobnih podataka. Pa ne znam o čemu se radi, možda se radi o nekim birokratskim razlozima, jer se radi o IPA programu. Ali svakako nije dopustivo da na tom važnom segmentu, zapravo najvažnije dijelu rada agencije agencija nije potrošila niti 48% svojih sredstava. Evo očekujući dakle da će Izvješće za 2012. godinu biti sadržajnije, imajući na pamti da je ovo izvješće za ono što je učinjeno i da zapravo osobe koje su odgovorne za ovo poslovanje nisu ovdje. Klub zastupnika HNS-a će podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio zastupnik Boris Blažeković. Izvolite kolega. **Blažeković, Boris (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju,

isto smatram da je samo izvješće vrlo šturu, tehnički izvedeno, sa polurečenicama, rečenicama, taksativno navedeno da je agencija radila na mnogim segmentima. Relativno, vjerojatno puno bez ikakvih značajnijih objašnjenja šta, gdje, u koju materiju je stvarno agencija u smislu zaštite osobnih osobnih podataka stvarno utjecala, ili mogla utjecat pa nije, ili nije mogla. Tako da smo izvješće kao izvješće je po mom uvjerenju pretehničko, ali isto tako znamo da je to izvješće koje je sastavila jedna druga ekipa, ne ova ekipa koja je sada na čelu. I isto tako kao što je rekao gospodin Radoš, nadam se da će iduće izvješće biti drugačije, sadržajnije. I da će se kroz samo izvješće moći vidjeti stvarni problemi ljudskih prava koji su sadržani u zaštiti osobnih podataka. Posebno zato jer ista agencija provodi i prati primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, što je mogli bi reći, su dvije strane jedne te iste medalje i značajno su. I jedna i druga priča su užasno osjetljive jer radi se filigranskom, ja imam filigranski osjećaj za određena područja ljudskih prava. Osobno smatram da je zaštita osobnih podataka nešto što, osobni podatak je jedno ljudsko pravo koje se tiče direktno osobnosti svakog građana, odnosno građanke i na njega se mora, zaštita tog osobnog podatka mora biti tretirana kao jedna od uvjetno rečeno svetosti i uopće našeg ljudskog djelovanja. I tu jest država koja bi stalno htjela što dublje uči u osobnost svake osobe, ali je isto tako ona tu dužna baš zato je dužna, ovaj puta putem agencije štiti tu istu osobnost. Čini mi se da sam Zakon o zaštiti osobnih podataka je relativno dobar zakon. Mislim da on pruža stvarno jednu dobru osnovu za štićenje zaštite osobnih podataka i više zbog javnosti koja bi mogla biti zainteresirana. Ja bi samo nekoliko stvari iz tog zakona pročitao koji mislim da govore o razini samog zakona i mogućnosti korištenja tog istog zakona svakog svakog pojedinca, ali i na to da se i mi kao saborski zastupnici a inače političari a i agencija možemo u budućnosti referirati. I tako kaže da se ovim zakonom uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište, te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati osobu koja se može identificirati i osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Dalje, u zakonu piše da osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha. To su sve podaci koji govore o kvaliteti ovog zakona i zato i govorim. Poslovni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. I rekao bih na koncu iako bih se zaista volio bih da šira javnost i pojedinci budu što više upoznati da postoji u Hrvatskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka i da budu upoznati sa svim njegovim važnim člancima. Dodao bih samo da je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka u kaznenom i prekršajnom postupku. To su određene zabrane, mogućnosti koje svi mi zajedno, posebno građani Republike Hrvatske mogu koristiti u obrani svojih osobnih ljudskih, osnovnih ljudskih prava. Još jednom bih naglasio da je zaštita osobnih podataka jedno od osnovnih ljudskih prava i da nitko, a posebno ne država, ali nitko ni država nemaju pravo ulaziti u naše intimne intimne i privatne živote i jedan od načina da se to spriječi jest i provedba ovog zakona. Ufam se u agenciju da će u sljedećem razdoblju na tome što više raditi. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prvi se javio kolega Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Blažeković, rekli ste u početku svog izlaganja da su podaci koje je podastrla agencija u ovom izvješću dosta šturi. Osobno se bojim da ukoliko bi agencija objavila ono što je radila poglavito u onih 105 slučajeva koje je obrađivala i od kojih je 5 završilo i u sudskom upravnom postupku, da bi sama agencija time narušila ono za što postoji, a to je zaštita osobnih podataka. Prema tome, mislim da možda i nije potrebno i da izvješće i nije šturo. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku. Izvolite kolega Blažeković. Pa složio bih se sa tim kad bi se o tome radilo. Ne radi se o tom, nego se radi o tom da na primjer o radu izvješća agencije kaže da aktivnosti vezane, onda kaže agencija je aktivno sudjelovala na sastancima pododbora za pravosuđe, unutarnje poslove. To je rečenica u izvješću bez obrazloženja uopće da li se tamo išta radilo. Hvala. Hvala. Imamo još jednu repliku, zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ravnatelju, dragi kolega Blažeković. Pa ja bih se složio sa vašom raspravom. Dozvolite mi još nekoliko opaski koje mislim da bi osnažile vaše argumente, a to je prije svega živimo u dobu u kojem je zaštita osobnih podataka jedna vrlo ja bih rekao goruća tema posebice u društvu informatizacije u kojem živimo. Dakle, svi smo mi manje-više stalno na internetu. Da li je to legalan ili ilegalan način prikupljanja podataka o određenom korisniku interneta u to ne bih ulazio. Dakle, imate situacije u kojem određene pretraživačke stranice skupljaju podatke o stranicama koje obilazite itd. itd. To doduše nije ni tema za izvješće ove agencije, ali mislim da je svakako bitno to spomenuti i isto naglasiti da je to dio privatnosti osobe. Dakle, prisutnost na internetu, na društvenim mrežama itd. koju treba, koju svakako treba štititi. Naravno to je i neka rasprava koja možda i nije sada prikladna, odnosno koja je možda prikladnija za Europski parlament i donošenje nekih konkretnijih širih odredbi. No, ono što bih ja možda čime bih dopunio vašu raspravu je ono u čemu ja vidim problem zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je postojanje mnoštvo registara. Dakle, praktički svaka institucija ima svoj registar podataka o svojim korisnicima i slično, te na taj način mislim da je agenciji otežan zapravo nadzor i koordinacija nad tim, nad mnoštvom tih registara posebice zato što se iz tog registra crpe informacije kojima određenim institucijama trebaju i koje su nekad podložne objavljivanju u javnosti. Zbog toga mislim da je i pred ravnateljem i pred agencijom jedan prilično izazovan momenat objedinjavanja tih, dakle registara i nadzora nad istima. Dakle, da se ti podaci ne zloupotrebljavaju i kao što je kolega rekao dakle da se sakupljaju samo u onom nivou koji je nužno potreban za djelovanje određene institucije. Hvala. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Blaženović izvolite. **Blažeković, Boris (HNS)** Da, složio bih se sa kolegom i apostrofirao bih ono što je on rekao u ovom svom zadnjem dijelu njegove replike, a to je da stvarno bi trebalo poraditi na ukupnoj sistematizaciji svih osobnih podataka koji postoje. Naravno, jer trenutno vjerujem da je i agenciji ogroman problem to da se osobni podaci svakog od nas nalaze na stotinjak razno raznih mjesta, da ni sami ne znamo kao osobe, kao privatne privatne osobe ne znamo gdje se podaci o nama i koji podaci gdje nalaze. I da bi vjerojatno bilo puno jednostavnije i čuvati te podatke kad bi se to na neki način objedinilo. Ja vjerujem da danas u ovo doba tehnološke revolucije, ali i tako razvijenih elektronskih pomagala da to stvarno ne bi trebao biti problem, a vjerujem da bi nama kao osobama pojednostavnilo i sigurno pojeftinilo život u mnogim segmentima kada bi se tako nešto moglo barem na neki način učiniti. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka. Vremena prije 20 i nešto više godina kada se je došlo do određenih mogućnosti ulaska u baze podataka u ondašnjem SUP-u Službi unutarnjih poslova, doznali smo da smo svi mi gotovo imali svi mi ne znam kako tko, ali velika većina hrvatskih građana je imala dosjee. Oni su uredno dakle poput fajlova slagani u SUP-u i kasnije se moglo onaj koji je bio zainteresiran koga je to zanimalo što je to ondašnja služba sigurnosti su pisale zapažale i prikupljale o svakome pojedincu koji je bio na meti tih službi. Evo danas imamo hvala Bogu da je ova Hrvatska država i prema poglavlju 23. itd. i europskim standardima postupila i utemeljila Agencija za zaštitu osobnih podataka. Iako to nije nikakvo jamstvo da ponovno neki fajlovi i ponovno neki dosjei ne postoje na mjestima koji i nisu za to i za koje ne bismo ni očekivali. Poglavito kada znamo danas u vrijeme elektronskih medija, internetskih mreža, javnih mreža i tehničkih mogućnosti koje postoje, a znamo da su svi oni spojeni u onaj Centar za elektronsko nadgledanje, znamo i kojega ministarstva jeli, MUP-a i ovdje piše da je 300 policijskih službenika obučavano također u svrhu eto da kažem da bi i oni bili sukladni i njihovo djelovanje sukladno onome što agencija nalaže, a to je zaštita osobnih podataka. sama činjenica da ti osobni podaci postoje i da se negdje slažu i da mogu biti onom lošom lošom ljudskom osobinom izneseni i da mogu biti zloupotrijebljeni, a radi se opet pored elektronike i pored cijelog nadzora i agencije opet o određenim ljudskim slabostima ili zločestoćama pa onda za bilo koju vrstu upotrebe ili zloupotrebe se mogu upotrijebiti. Primjer je i najnoviji ovaj koji je bio ovo Holy željeznica, jel gospođa Holy kada se je mail koji bi trebao biti nekakva tajna je izišao u javnost. Kako je izišao u javnost? Kako nije zaštićeno? Postoje svi ti mehanizmi. No, onaj tko je primio mail nije ga dao u javnost, onaj tko ga je poslao također ga nije dao u javnost ali sadržaj, ja ne ulazim u sami sadržaj niti posljedice koje je on proizveo ali sama činjenica da je mail izišao u javnost, a netko ovdje danas reče da barem 10 u našim dnevnim novinama, tiskovinama barem 10 takvih podataka iziđe u javnost, to je zaista zastrašujuće. Bojim se Bojim se da naša javnost, građani čak i nedovoljno znaju o tome zakonu. Vjerojatno da bi se Zakonu o zaštiti osobnih podataka da bi se puno više obraćali puno bi više tražili vjerojatno i zaštitu agencije koja zato postoji i koja očito radi uredno svoj posao prema ovome izvješću i zaista ja nemam primjedbi na to, pa je onda samo tih 105 pritužbi od kojih je 5 završilo u sudskom postupku. Primjeri gdje se rekao bih pomalo krši zaštita osobnih podataka je taj kada popodne subotom i nedjeljom bilo blagdanom, poslije ručka poslije ručka prilegnete pa vam zvoni telefon i kaže da imate večeras večeru ako dođete na prezentaciju ne znam ni ja koga. Pa kako mi je znao telefon, kako me je probudio i zašto me je probudio ne znam ni ja sam. Ali on je došao i do telefona i do imena i do prezimena vjerojatno i do mog nekakvog statusa ili ne samo mog ili vašega ili bilo koga od nas ovdje ali eto to se događa svakodnevno. Silini su primjeri i zatrpavanja poštanskih sandučića. Ne znam tko sve ne šalje poštu sa točnim imenom i prezimenom, gotovo rekao bih znaju i JMBG i OIB i sve živo. Kako to curi? Kud curi? Jesmo li mi već do sada i prije uredovanja i djelovanja agencije dali svima mogućima svoje OIB-e i JMBG-e jedinstvene matične brojeve građana, tako da je to već tako i tako u silnoj upotrebi i sa agencijom i bez agencije jel tako da je gotovo nemoguće baš sve zaštiti. Osim toga svjedoci smo i toga da se u gradu Zagrebu donijela nekakva uredba ili odredba da se sva raskrižja i ne znam ni ja tko je o tome govorio gospodin Vukšić postave videokamere. Pa to je doista jedan Big Brother u Zagrebu gdje vi ne možete proći ulicom a da se dobro ne ogledate tko vas snima ili ćete morati biti po nekom određenom redu hodati, ponašati itd. nekim regulama. Jer kamere su na pošti, kamere su na raskrižju, kamera je na Konzumu ne znam gdje sve ne ili su potpuno nevidljive jel to jasno ali je to strašno. Dakle, cijeli Zagreb je jedan Big Brother a ja mislim da će ako se tako nastavi pa bude cijela Hrvatska Big Brother bojim se da ćemo i završiti kao Big Brother. Pravo na dostupnost informacija moglo bi se reći da bi pomalo bila i u koliziji sa zaštitom osobnih podataka. Netko ovdje kaže da je to jedan filigranski, netko reče daje to je filigranska igra između ta dva pojma, dakle zaštite osobnih podataka i pravo na dostupnost informacijama. Ukoliko bih ja tražio dostupnost informacija npr. u gradu Slavonskom Brodu da mi se dostavi kako je prošao natječaj, ja ne tražim nikakve osobne podatke sudionika natječaja. Prema tome, ne tražim OIB, tražim uvjete natječaja itd. Prema tome, mislim da tu nema tako velikog problema oko jer su obično interesi i pravo na dostupnost informacija nešto sasvim drugo nego potraživanje nečijih osobnih podataka. Dakle i nisu toliko u koliziji Zakon o pravu na pristup informacijama i Zakon o zaštiti osobnih podataka, govorim u pravnim subjektima i što se događa, to nisu osobni podaci. Ja sam tražio podatak npr. koliko je EPH dužan poreza državi Hrvatskoj i njezin vlasnik dakle "Europapress Holding" Pa nisam dobio zato što je bio članak 7. navodno o onoj poreznoj bivšem zakonu je to bila tajna, porezna tajna,

Čavlović koja to može sad reći jasno i glasno pa i napisati na tzv. stup srama pod navodnike koji je sada osniva se stup srama pa nema napiše koliko su su ti tzv. uglednici dužni novaca. Je li to problem, je li to rušenje prava na osobni podatak, ja mislim da nije. Ja mislim da nije. Mene ne zanima OIB, osobni identifikacijski broj gospodina Pavića, nit me zanima njegov JMBG ali me zanima tko ne uplaćuje i vas bi trebalo zanimati svoj porezni dug ili plaće svojim djelatnicima. Prema tome, ovo izvješće o kojem su govorili više drugi nego ja u svezi onog što piše u ovom izvješću mislim da nema razloga da ga ne prihvatim kako je rekao i kolega Salapić. Hvala lijepo. Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo četiri replike. Prvi se javio Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega mislim da ste iznijeli neke dobre informacije, ali evo dozvolite nekoliko mojih osvrta na vaše izlaganje. Naime, živimo u razdoblju u kojem je informacija roba koju se što prije gledate riješiti. Prije je informacija bila roba od važnosti, odnosno roba koju se sakupljalo. Danas je to roba koju što brže namjeravate plasirati, odnosno cilj je što prije riješiti se te robe. To je današnje informatičko društvo. Kada govorimo o osobnim podacima to je izuzetno škakljivo. Naime, postojanje dosjea što ste vi spominjali SUP prije, danas je to MUP itd., ja ne vidim tu ništa sporno. Dakle Ministarstvo unutarnjih poslova ima svako pravo pa čak i dužnost pratiti osobe i sakupljati podatke o osobama za koje misli da su sigurnosni rizik ili da su iz nekog drugog iz nekog drugog razloga važne za državnu sigurnost, ali pitanje je dostupnosti tih podataka i tu se s vama slažem. Dakle, ne može se desiti da službeniku xy institucije države ima pristup podacima koji su sakupljani zbog državne sigurnosti. Znači ako se radi o poreznoj upravi tada činovnik može pristupiti vašim podacima, ali samo onima koji se odnose na porez. Dakle, rasprava Dakle, rasprava se o tome vodi i u drugim državama i to je upravo ograničavanje i državnih dužnosnika na pristup određenim podacima, odnosno da li bi podaci koji se sakupljaju o nekoj osobi u jedinstveni registar trebali biti dostupni svima. Ja se slažem sa vama ako podržavate to stajalište da ne bi trebali biti. I spomenuli ste još pitanje dakle transparentnosti javne nabave. Ako govorite o javnim natječajima i slično to se sa vama apsolutno slažem da bi takvi podaci trebali biti dostupni javnosti zajedno sa uvjetima određenog natječaja, pod kojim uvjetima je taj natječaj dobiven itd., itd. A što se tiče telefonskog imena tu prilikom ispunjavanja pristupnice obično vi morate ispuniti onaj, kvačicu staviti da se slažete da to bude javni podatak. Ako mislite da je to javni podatak onda budite spremni da vas i zovu tvrtke koje nude različite usluge. Hvala. **Batinić, Niste, ja sam baš pitao tu, niste se bili javili. Sljedeći za repliku javio se kolega Željko Kolar. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Grubišić je dignuo pločicu tako da se registrira da može odgovoriti. Pa govorili ste o kamerama po Zagrebu koje su postavljene, da bu se sve zajedno pretvorilo u Big Brother. Ja se ne bih mogao s vama složiti u tom dijelu jer u zapadnom svijetu gdje se puno drži o pravima i o privatnosti zapravo nema nijedne metropole koja zapravo tamo gdje je najfrekventnije, gdje se najviše ljudi zadržava da nemaju pokrivene svoje gradove sa I uvijek se postavlja gdje je ta granica između privatnosti i osobne sigurnosti jer ako znamo da su se mnogi zločini i mnogi kriminal koji se dogodio su upravo kamere koje su bile postavljene na pojedinim dijelovima grada pomogle da se rasvijetle ti slučajevi. Znači vrlo je teško odrediti granicu di je ona granica privatnosti u odnosu na sigurnost građana za koju se još uvijek govori da je u Republici Hrvatskoj, našim gradovima dosta velika u odnosu na druge metropole. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo odgovor na repliku, izvolite kolega Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega iz SDP-a, naime vidite u vrijeme, možda nije dobar primjer ali ajde reći ću ga, u vrijeme generalisimusa Franka nije bilo videonadzora u Madridu, ali tada je bilo puno manje kriminala nego li kada je cijeli Madrid pod videonadzorom znate. Čak i u Londonu je bilo puno manje kriminala kriminala i svega ostalog, zlodjela, i u vrijeme Jacka Trbosjeka nego li danas što ga ima. Pa tada nije bilo videonadzora. Prema tome nije to mjerilo, taj Big Brother nije uopće mjerilo sigurnosti građana ni u ovom gradu a niti u cijelom svijetu. Osim toga, u Europi se vode gotovo svakodnevne rasprave upravo o tom o tom border line, dakle graničnoj liniji između Big Brothera ili bez Big Brothera. A mi vodimo jedanput godišnje kada dođe na red izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka. I još ste rekli nešto, uz ovaj Big Brother mlađahni kolega vaš mora znati da je gospodin Karamarko izjavio ovdje na ovom Saboru da se 40 tisuća građana Republike Hrvatske prisluškuje. Ako vi imate 100 brojeva u vašem mobitelu, recimo 100, a ja mislim da imate i 500, pa množite 40 tisuća onih koji imaju puta 100, to je 4 milijuna građana. E onda kažete nije to strašno što MUP prisluškuje.

Sljedeći za repliku javio se kolega Vukšić. Izvolite. kolega, sve više se vidi vaš dobar engleski naglasak kad govorite Veliki brat, vidi se brusselska škola, znači ipak je to vrijedilo, isplatilo se. Ove kamere po gradu nemaju nikakve veze sa sigurnošću, upravo što je kolega prije govorio, sigurnosti je sve manje, a kamera sve više, sve nas više kontroliraju i nije to za kontroliranje lopova, to je za kontroliranje pod navodnicima kažem "običnih" građana, to je za plašenje građana. Sve vidimo što radiš, budi što pokorniji. I to postoji o tome stotine i stotine knjiga i literature. O tome sjajno govori i gospodin Chomsky, o tome govore mnogi sociolozi kako nas se stavlja u kontrolu i kako nas se želi "pripitomiti", pod navodnicima ovo pripitomiti. ovo je klasično gušenje sloboda, prisluškivanje. Zamislite si to kad radnika snimaju u garderobi da ne bi ukrao, a pritom ti vlasnici ukradu milijarde i milijune. Sad da radnik ne bi, valjda se naslađuju sa tim snimkama. Što sve ne rade da bi nas stavili pod kontrolu i ovo nije neozbiljna, ovo je jako ozbiljna tema. Ovo je naša sigurnost, ovo je u pitanju naša privatnost ali i sigurnost čitave države. Jer kad nas sve budu snimali, kad nas sve budu prisluškivali nemamo više slobodu i to je najbitnije. Najbitnija je sloboda. Upravo ova agencija zato mora profunkcionirati i moramo donijeti takve zakone da bi se jednostavno oduprijeti tome da na svakom koraku nas ima pravo svatko špijunirati pa kad i dođete u restoran da vas snimaju kako stavljate viljušku ili žlicu u usta.

Možda sam od vašeg kolege Vuljanića učio on je prof. engleskog. Nadalje, kažu sad ću ja po bosanski jer znam i ja bosanski – kažu tarabe nisu za lopove nego za poštene ljude. Dakle, da se zna da čije je to i da ne zalazi bez pitanja. A lopov će preskočiti da su ne znam 6 metara visoke jel'. Prema tome, to je upravo to što i vi Chomsky govorite, ali zaista je ovo kada bismo ušli duboko u raspravu onda jedno pa gotovo bih rekao filozofsko ljudsko pitanje. Upravo taj nadzor nad ljudskom privatnošću, nad ljudskom slobodom, nad onim što čovjek uopće radi, dakle nad običnim životom čovjeka jel'.

i pravo na zaštitu osobnih podataka da su dva sukobljena prava i da ih je gotovo nemoguće zaštititi oba pa ste pritom i spomenuli slučaj javne nabave da ne bi to bilo. Međutim, nemojte se brinuti jer ovaj Zakon o zaštiti osobnih podataka se odnosi isključivo na fizičke osobe u javnoj nabavi su firme i trgovačka društva i to neće biti nikakve zapreke. To pitanje je regulirano Zakonom o javnoj nabavi. Ali evo ja ću vam reći na jednom primjeru, a mislim da je u velikoj većini slučajeva to itekako moguće poštivati oba ta ustavna prava postupajući naravno dobronamjerno i pametno. A kada oni budu u koliziji, kada bude trebalo procjenjivati javni interes i zaštitu osobnih podataka zato je tu upravo agencija koja ima tu zadaću. Ali evo recimo primjerice svojedobno kada je bilo puno govora u javnosti o dužnosničkim nekim pravima ili o pravima saborskih zastupnika onda je sasvim potpuna točna i sveobuhvatna informacija mogla biti i ostvareno pravo na pristup informacijama da se recimo reklo da je pravo zastupnika pravo na naknadu putnih troškova toliko i toliko kuna po kilometru i da to pravo može imati zastupnik za svaki tjedan zasjedanja, za dolazak od kuće i odlazak kući. To bi bilo pravo na pristup informacijama i potpuno točna i cjelovita informacija. Nije trebalo davati informaciju primjerice da zastupnik taj i taj troši tjedno toliko i toliko tisuća kuna sa imenom i prezimenom ne navodeći slučajno da zastupnik na krajnjem jugu države živi pa mora potrošiti toliko. Dakle, to je po meni bilo kršenje prava na zaštitu osobnih podataka jer je zastupnik završio na naslovnicama kao zadnji kriminalac jer troši toliko novca. Također bi potpuna informacija bila da se pitalo koliko se izdvaja iz državnog proračuna za pravo zastupnika? Toliko i toliko novaca. Ali ne za zastupnika tog i tog. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Grubišić. Izvolite. Hvala kolegice Lovrin ja ovo smatram i jednom afirmativnom replikom na moje izlaganje, ali moram vam pri tome reći da vidite ovdje na ovoj stranici br. 16. postupanje na upit državnih tijela pravnih osoba i građana da lijepo piše da je upita pravnih osoba bilo 163. Prema tome, ne govorimo ovdje o zaštiti, dakle isključivo osobnih podataka fizičkih osoba. Dakle, radi se i o pravnim A što se tiče naših saborskih evo problema sa medijima i sa pukom da kažem upravo ta naša slika je proizašla iz ovakvih napisa, ovakvih da kažem bijednog žutila da točno tako nazovem koje je preplavilo ove naše medije bilo pisane bilo elektronske koji nastoje, a ne znam po čijem nalogu je li to smanjivanje odgovornosti i uloge izvršne vlasti pa prebacivanje na ovih 151 saborskoga zastupnika koji su zaista pod udarom pa čak evo i sindikata "Preporod" koji krivi Sabor za promjenu kolektivnog ugovora jel'. Osim toga evo vidite netko iziđe a netko tko se vozi bolničkim kolima na kolima na posao u Sabor taj nije došao na naslovnicu, a bilo je i takvih. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Završili smo s prijavljenima. Ravnatelj agencije Dubravko Bilić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici evo zahvaljujem vam svima na zaista iscrpnoj, konstruktivnoj raspravi sa puno ideja, prijedloga koje ću ja kao ravnatelj naravno nastojati i primijeniti u svome radu. Najprije bih apostrofirao zapravo neke od vaših izlaganja vezano uz sam zakon. Naš Zakon o zaštiti podataka je u potpunosti usklađen sa europskim zakonima i mislim da je jedan od zapravo boljih, kvalitetnijih zakona. Samo je na nama da ga isto tako isto tako i primjenjujemo. Ono što ste često navodili i kao problem, a to je neiscrpnost izvješća po primjerima. Ja sam ponio sa sobom najeklatantnije najeklatantnije primjere zapravo kršenja privatnosti međutim mi to nismo stavili u izvješće vjerojatno jer bi zauzelo opet puno prostora i možda bi na taj način oduzelo puno vremena za čitanje, ali tu su svi oni slučajevi koje ste i vi navodili. To je pitanje telemarketinga, maltretiranje privatnosti od kojekakvih agencija za prodaju osiguranja, automobilske odgovornosti, životnih osiguranja, tu su problemi telekoma, koji su sve prisutniji i koje mi svakodnevno zaprimamo upite građana vezane uz prijenose broja i razne druge stvari. To su pitanja osiguravajućih kuća koja se bave životnim osiguranjima, koji svi imaju nekakve vaše podatke, ne zna se od kud. Tu je također pitanje onih tzv. crnih lista i mi smo i nedavno imali sastanak sa udrugom banaka i o tome smo raspravljali i o duljini čuvanja tih podataka, načinu brisanja, izlaska sa tih crnih lista itd. Puno je tih stvari zapravo koje u pravu ste nisu spomenute u ovom izvješću i možda će za sljedeće izvješće naći svoje mjesto u ovom na kvalitetniji način. Još bih za početak apostrofirao pravo na pristup informacijama, agencija se brine o zaštiti oba ustavna prava i ja mogu potvrditi zapravo sa prošlotjednog sastanka koji smo imali u Strassburgu u Vijeću europe, vezano uz promjenu Konvencije 108 koja se brine zapravo o ovim temeljnim pravima. Da sve više agencija u Europi prelazi, preuzima zapravo ovaj model kojega mi imamo, koji ima Slovenija, koji ima Srbija, koji ima Engleska, Francuska, Njemačka. Dakle, da je u jednoj agenciji objedinjeno praćenje oba ova prava upravo zbog onoga što su neki od vas naglašavali balansiranja između prava na informaciju, informaciju, prava da znaš određeni podatak i prava na privatnost. I mislim da uz ove promjene Zakona o pravu na pristup informacijama koje sada idu i koje ćete vi vjerojatno u saborskim klupama imati do kraja godine. Mislim da ćemo i s tim zakonom biti u korak sa vodećim Europskim zemljama, a onda će biti samo na agenciji i na svima nama zapravo da taj zakon dobro i kvalitetno provodimo. Čak mogu reći, evo nedavno smo imali i pir misiju, Europske komisije koja je potvrdila zapravo da je taj spoj, ta fuzija, koju mi provodimo jako dobra i da uz promjene samoga zakona da će se to moći kvalitetno obavljati. Drago mi je da ste spomenuli i broj ljudi koji radi u agenciji. Po sistematizaciji zaista 37 ljudi bi se trebalo brinuti o ova dva ustavna prava, međutim nas je samo 28. To je zaista premalo i uz sav obujam posla koji se stavlja pred i očekivanja javnosti i građana mislim da moramo poraditi na tome da nas. Da u agenciji radi više ljudi i da se onda i slučajevi rješavaju brže i da građani mogu brže ostvariti svoja prava jer ovo što ćemo poduzeti, a to je znači otvaranje agencije prema javnosti, upoznavanje javnosti sa postojanjem agencije. Agencije koja u pravu ste dosada je bila relativno skrivena će i broj zahtjeva biti sve veći. Spomenuli ste također i mnoštvo registara, da u agencija vodi središnji registar koji je zapravo samo baza svih registara u Republici Hrvatskoj, a opsežni projekt Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva uprave na objedinjavanju tih registara je također u tijeku. I agencija aktivno sudjeluje i prati provođenje, zapravo ove ideje u djelo i naravno da ćemo u postupku davati svoje mišljenje i sudjelovati u kreiranju ovoga kompleksnoga registra. Ono što ste spominjali kao veliki problem, to je video nadzor. U našem zakonu se izričito ne spominje nigdje, ali Vijeće Europe donijelo je niz preporuka koje i mi primjenjujemo, a jedna od tih preporuka je i video, preporuka o video nadzoru, preporuka o biometrijskim podacima i s velikom segmentu zapravo ovih suvremenih tehnoloških problema koji se stavljaju pred agenciju, ali i pred samo društvo s obzirom na te informacijske tehnologije. Evo raspravlja se i o o čuvenom Google streatu, nedavno je, prošli tjedan je čini mi se i Švicarski federalni sud donio jednu presudu u kojem se omogućuje Google streatu funkcioniranje, ali pod strog strog određenim pravilima snimanja do visine od 80 cm. Tako da nema, da se ne mogu prepoznati osobe na tim snimkama, itd. To je dakle jedan od trendova koji postoji u Europi i mnoge zemlje se bore s tim. Ja se nadam da ćemo i mi ići u korak s tim suvremenim trendovima. A jedan od tih problema je i ovaj …/Govornik se ne razumije./… odnosno računalstvo ili u oblaku koji je vrlo aktualan i Europska komisija raspravlja o tome i mislim da će sljedeće godine i izaći i posebno mišljenje vezano uz taj problem. Evo mi smo i jučer imali u Microsoftu isto tako jednu debatu vezanu na to računalstvo u oblaku koje svima pojeftinjuje život, da tako kažem, računalnim. Međutim stavlja pred nas kao agenciju, ali i pred državu mnogo problema jer ono što je jeftino ne znači da je sigurno. Jer taj nekakav server može biti na Karibima, Zelenortskoj republici, gdje sat server košta 1 1 cent. Međutim, mi sa tom zemljom nemamo potpisan protokol o zaštiti osobnih podataka i onda ne možemo imati nikakvu kontrolu. To je veliki problem koji se postavlja pred cijelu Europu, ne samo pred Hrvatsku i ja se nadam da će to biti vrlo skoro Ono što ste s pravom uočili kao najveći problem, to je problem nadzora i postupanja zapravo po nadzoru. Do sad je bila politika agencije da djeluje, da tako kažem edukacijski, više nego I možda je to zapravo i bio dobar put da se građani najprije osvijeste, i da ne samo građani nego i tijela javne vlasti i privatne kompanije, ali pred nama je i u svakom slučaju i ovaj drugi dio jer moramo pokazati snagu agencije i moramo pokazati da se zakon mora primjenjivati i da se te neke kazne moraju naplaćivat. Nedavno je Portugalska agencija raspisala kaznu jednom od njihovih telekoma 10 milijuna eura za narušavanje privatnosti, odnosno seljenje tih osobnih podataka, neadekvatno čuvanje itd. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu, odnosno sljedećih šest mjeseci, već je šest mjeseci godine prošlo moći učinkovitije djelovati ali za to nam je naravno potrebna i potpora i Hrvatskog sabora, ali i Vlade da možemo osnažiti prije svega kapacitete agencije, da možemo biti prisutni u javnosti i da onda možemo na pravi način štititi građane od mogućih zlouporaba. Hvala vam. **Batinić, Zahvaljujem ravnatelju gospodinu Biliću. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo sa radom sa Konačnim prijedlogom zakona o potvrđivanju protokola između Republike Hrvatske i Češke Republike uz ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na Hvala vam.